radnika profesionalno izloženih azbestu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 473 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Prema članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Kao i uvijek u takvoj prigodi amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća sa sjednica odbora smo također primili. Žele li predstavnici predlagatelja uzeti riječ? Da. Državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Predlažemo dopune Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. Osnovna intencija i Vlade i Sabora još 2007. godine bila je da se naravno zbrinu radnici koji su tijekom na svojim radnim mjestima bili profesionalno izloženi azbestu i to na način da im se omogući stjecanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima. Konkretno time su bili i još uvijek jesu obuhvaćeni radnici sa navršenih 50 godina života za muškarce, 45 godina života za žene i 25 godina kumulativno gledano staža osiguranja pod uvjetom da su 10 godina radili na poslovima na kojima su bili neposredno profesionalno izloženi azbestu, ili u drugoj situaciji radnici koji su navršili 53 odnosno 48 godina života, 30 godina staža osiguranja i pod uvjetom da su radili najmanje 20 godina kod poslodavca koji je u svojoj proizvodnji koristio azbest odnosno tijekom kojeg su bili izloženi azbestu. U samoj provedbi i primjeni zakona uočeno je da postoji i određeni broj radnika koji su tijekom rada kod pravne osobe, primjerice u "Salonitu" ili "Plobestu" oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom, da im je ta bolest i utvrđena rješenjem o priznanju profesionalne bolesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i zaštite zdravlja na radu. Međutim, nisu i ne ispunjavaju uvjete za starosnu dob odnosno navršeni staž osiguranja propisane zakonom. Stoga ovom dopunom predlažemo tu potrebu da se i tim osiguranicima omogući ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima riješi upravo ovim prijedlogom zakona. Ujedno predlažemo da se korisnicima mirovina ostvarenih prema zakonu u uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu ta mirovina poveća za 26%. Naime, mirovine koje se ostvaruju primjenom ovog zakona određuju se prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i time bi se razina izjednačila sa razinom mirovina korisnika dodatka na mirovinu prema Zakonu o dodatku na mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Do sada govoreći o konkretnim brojkama, o životu i broju ljudi koji su obuhvaćeni važećim zakonom do sada imamo 102 radnika "Salonita" u stečaju "Plobesta" koji su ostvarili starosnu mirovinu prema važećem zakonu a ono što procjenjujemo da će se broj korisnika mirovine od slijedeće godine povećati na 220 za 2010., 230 za 2011., 240 za 2012. i 250 u 2013. godini. To su projekcije koje su napravljene za potrebe ovog prijedloga. Ujedno od navedenog ukupnog broja korisnika mirovina po važećem zakonu otprilike se procjenjuje da će dvadesetak radnika i "Plobesta" i "Salonita" koji su oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom a prema važećem zakonu nisu imali pravo na ostvarivanje starosne mirovine steći uvjete za ostvarivanje starosne mirovine prema ovom zakonu. Znači, radi se o krugu osiguranika kojima bi također mirovina bila bila povećana za 26%. Uz ovaj prijedlog zakona osigurana su i sredstva iz proračuna. Od ukupnih rashoda povećani rashodi koji su posljedica prijedloga ovog zakona iznosila bi milijun i pol kuna za slijedeću godinu sa projekcijom od milijun i 900 tisuća kuna u 2011. odnosno 2,2 milijuna kuna u 2012. godini. Predlažemo stoga uzimajući u obzir i proširenje dakle prava odnosno kruga osiguranika da Sabor raspravi i usvoji ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Kolega Tomljanović? Ne. Kolega Kunst? Da. Izvolite. Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Državna tajnice, kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je 25. studenog raspravljao o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o uvjetima stjecanja prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se donošenjem ovog zakona proširiti krug osiguranika koji mogu ostvariti starosnu mirovinu prema Zakonu o uvjetima za stjecanja prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu te će im se mirovina povećati za 26%, kao i poboljšati materijalni i socijalni položaj. Nadalje, predloženom dopunom članka 2. važećeg zakona omogućuje se radnicima koji su oboljeli od profesionalne bolesti uzrokovane azbestom, a ista im je utvrđena rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zaštite zdravlja na radu, ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima prema ovom zakonu, bez obzira na starosnu dob i navršeni staž osiguranja. U raspravnom dijelu predstavnik predlagatelja pojasnio je članovima odbora da je riječ o posebnom propisu po kojem se stječe pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima tako da se na ove korisnike ne odnosi Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju gdje dodatak može iznositi i do 27%, dok se u ovom zakonu predlaže za sve korisnike i one koji su već ostvarili pravo na mirovinu i na buduće korisnike povećanje mirovine za 26%. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o dopunama Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Završavamo s raspravom u ime odbora. Prelazimo na raspravu po klubovima. Molim kolegu Kunsta da

mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu stupio je na snagu u kolovozu 2007. godine, a svrha zakona bila je zbrinjavanje radnika koji su na svojem radnom mjestu bili izloženi azbestu, bilo neposredno ili posredno. Navedenim zakonom obuhvaćeni su radnici sa navršenih 50 godina života za muškarce i 45 godina života za žene, sa 25 godina staža osiguranja i 10 godina rada na poslovima kojima su bili neposredno izloženi azbestu. Oni radnici koji su bili posredno izloženi azbestu, a navršili su 53 godine života za muškarce, odnosno 48 godina života za žene i 30 godina staža osiguranja mogu isto tako pod povoljnijim uvjetima ostvariti pravo na mirovinu po ovom navedenom zakonu. Tijekom primjene ovog zakona uočeno je da određeni broj radnika radio je u proizvodnji koja je koristila azbest kao sirovinu, kao što su npr. "Salonit d.d." u stečaju i "Plobest". Radnici tih poduzeća oboljeli su od bolesti uzrokovane azbestom koju je priznao rješenjem i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zaštite zdravlja na radu. Ali kako po sadašnjem zakonu svi radnici ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu, posebno zbog starosne dobi i navršenog staža osiguranja, zato je bilo potrebno ići u izmjene ovog zakona. Do sada je, što smo i čuli od tajnice, državne tajnice, do sada 102 radnika "Salonita d.d." i "Plobesta" ostvarilo pravo na starosnu mirovinu, a donošenjem dopuna u zakonu proširit će se krug osiguranika negdje, kao što je rečeno, do 2013. godine na 250 korisnika mirovine ostvarenih prema ovom zakonu. Kako bi se poboljšao materijalni i socijalni položaj ove osjetljive skupine osiguranika korisnika mirovine predlaže se povećanje mirovina za 26% i to za sve korisnike mirovina prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, od kada je zakon znači stupio na snagu, ovaj prvi zakon o kojem sam govorio od 7. kolovoza 2007. godine, kao i budućim korisnicima prema tom zakonu. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će do 31. ožujka 2010. godine provesti izračune i odrediti novu visinu mirovinu. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržao je ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Dalje za raspravu u ime kluba HSS-a, kolegica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospođo državna tajnice. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će ovaj prijedlog zakona. o mogućnosti da azbest uzrokuje teške i nepovratne posljedice po ljudsko zdravlje u širim se krugovima zainteresiranih počela isticati prije '90-tih godina prošlog stoljeća te uskoro postala jednim od aktualnih pitanja zaštite zdravlja. Nakon godina strpljenja, politiziranja, pregovora te mnogobrojnih sastanaka, raznoraznih odbora i radnih tijela, trud svih onih koji su bili svjesni kakvu opasnost predstavlja azbest za zdravlje radnika te se zalagali za njegovu zabranu, konačno se isplatio i to 26. srpnja 1999. godine kada je donesena pisana procedura kojom se označen kraj uporabe azbesta na području zemalja članica Taj je dokument dopunio Anex I Direktive o opasnim tvarima i pripravcima, a zabrana je stupila na snagu 1. siječnja 2005. godine. predstavlja svoju inačicu dokumenta lista otrova čija se proizvodnja, promet i uporaba zabranjuju te je time svaka proizvodnja, promet i uporaba azbesta zabranjena na teritoriju Republike Hrvatske. Nakon stupanja ove zabrane na snagu javlja se niz problema počevši od onih vezanih uz opstanak tvrtki koje se proizvodile cementno-azbestne proizvode, do niza pitanja vezanih uz naknadu šteta po zdravlje radnika zaposlenih upravo u toj industriji. Zahvaljujući svim čarima privatizacije na hrvatski način, privatizacije s početka '90.-tih godina, a čije repove osjećamo i današnjih dana, uz uobičajene probleme koji tište europske radnike koji su bili zaposleni u azbestnoj industriji, mi smo zaokupljeni i posebnim orijentalno-mediteranskim začinima ovog teškog teškog problema. Na što točno mislim? Upoznat ću vas s pregledom događanja vezanih uz problematiku onečišćenja azbestom u Republici Hrvatskoj. Agonija tvrtke "Salonit", ali tu moram spomenuti i tvrtku "Plobest" iz Ploča, kao i sva ona brodogradilišta u Republici Hrvatskoj i radnike koji su bili tamo zaposleni i bili naravno pod direktnim utjecajem azbesta, započinje dakle odlaskom tvrtke u stečaj 2004. godine. Stečajni postupak tvrtke "Salonit" začinjen je na sve moguće i nemoguće načine, a traje još i danas sa vedrim ili oblačnim pogledom na budućnost ovisno o poziciji s koje se sam postupak promatra. U ovom ću se dijelu zadržati na onom vedrijem pogledu koji imaju sada bivši radnici "Salonita" zahvaljujući prvenstveno svom osobnom naporu. Spomenut ću samo usput aktivnosti saborskog Odbora za zaštitu okoliša u rješavanju njihovog problema, pa i u dijelu podrški, inicijativi za predmetne promjene postojećeg zakona. Ali naravno moram tu spomenuti i angažman Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja kao i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su se trudili pronaći način i riješiti probleme bivših zaposlenika, radnika na njihovo zadovoljstvo. Rješavanjem njihovog zaposlenja u sanaciji kruga tvornice i "mravinačke kave" angažmanom preko druge pravne osobe ujedno je ispunjen i jedan od tri zahtijeva radnika, možda i onaj najvažniji kojim je na neki način riješena njihova egzistencija u dogledno vrijeme. Drugi zahtjev radnika bio je vezan upravo uz izmjenu ovog zakona o kojem danas raspravljamo. Imajući na pameti sva događanja ovog ljeta i jeseni zahtjeve HUS-a, štrajk glađu radnika "Salonita", te angažman predsjednice Vlade kroz pismo kojim se obavezala ispuniti zahtjeve radnika mogu zaključiti da su ove predložene izmjene na tragu dogovorenog, te ih mi u Klubu zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržavamo. U ovo doba izuzetne neizvjesnosti na tržištu rada, te razini kvalificiranosti radnika sa možda najvažnije njihovoj radnoj sposobnosti uslijed dugogodišnje izloženosti dugogodišnje izloženosti azbestnim vlaknima njihova konkurentnost na tržištu rada nije im prednost u zapošljavanju, te njihovo ponovo zapošljavanje htjeli mi to ili ne htjeli priznati predstavlja rizik također i za budućeg poslodavca. Rješenjima koja su predložena ovim izmjenama zakona ispunjen je prvi zahtjev radnika "Salonita" te je proširen na sve druge radnike koji su radili u tvornicama gdje se azbest koristio kao sirovinska osnova u proizvodnji. Rješenjima kroz dopune članaka jedan i dva osigurava se da svi radnici obuhvaćeni ovim zakonom ostvare punu mirovinu bez obzira na starosnu dob i godine staža, te da će se za ostvarivanje tih prava, a prema stavu na koji se obavezala predsjednica Vlade uzimati u obzir potvrda koju izdaje stečajni upravitelj, a što je vezano uz definiciju iz drugog stavka prvog članka ovog zakona. Onaj dio zakona koji daje odgovor na egzistencijalne probleme, a uređen je člancima tri i četiri kada se stavi na papir izgleda ovako. Prosječna mirovina za osobe koje su bile profesionalno izložene azbestu je 2530 kuna. Dodatak od 26% je 657,8 kuna ili ukupno 3187,8 kuna. Prosječna mirovina prema izračunu Saveza samostalnih sindikata Republike Hrvatske za rujan u Republici Hrvatskoj iznosila je 2172,48 kn. Kad to zbrojimo može se reći da su radnici koji su bili izloženi azbestu dobili oko 1000 kuna mjesečno više od prosječnog hrvatskog umirovljenika. samo će rijetki radnici moći uživati u svojoj mirovini, a neki jer na žalost nisu doživjeli niti će doživjeti. moderna inačica Damaklova mača koja se može ukratko prikazati kroz opetovano iščekivanje rezultata pretraga i ne baš svijetlu budućnost višesatnih čekanja u bolničkim hodnicima, na pregledima, terapijama pri tome ne zaboravljajući njihovu duševnu bol dok se zdravstveno stanje svakim danom pogoršava bez izgleda za poboljšanjem. Kad to imamo na umu onih dodatnih 1% do maksimalnih 27% iz članka 2. Zakona o dodatku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za koliko se još može povećati mirovina temeljem posebnog zakona kao što je ovaj ne bi smjelo predstavljati dodatno opterećenje sustavu niti Vladi Republike Hrvatske. I mi se u klubu HSS-a zalažemo da se tih 1% osigura. Jer naime što znači tih 1%? To znači po radniku prosječno dodatnih 25 kuna i 30 lipa ili preoblikovano u osnovne životne potrebe 2 kile kruha i 2 litre mlijeka mjesečno. ali ne i najmanje važno skrećem pažnju i na treću točku zahtjeva radnika koji su bili vezani uz obeštećenje radnika na način na koji je isto učinila i Europska unija. Nije mi poznato da li su dogovoreni uvjeti, a rok za dovršenje dogovora svakim je danom sve bliže, a to je kraj 2009. godine. Vezano na prethodno rečeno u ovom dijelu referirala bih se također na rad Povjerenstva za rješenje odštetnih zahtjeva osoba profesionalno oboljelih uslijed izloženosti azbestu. Ponovo skrećem pažnju na dugotrajnost postupka utvrđivanja profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, jer ti postupci doista traju predugo. Kroz dvije tematske sjednice Odbora za zaštitu okoliša na temu "Onečišćenje okoliša azbestom" od kojih je jedna održana prošle, a druga ove godine, usprkos zaključcima odbora i požurnicama koje sam uputila na povjerenstvo još nisu detektirani problemi koji taj posao utvrđivanja čine tako dugotrajnim. Stječe se dojam apsolutne nezainteresiranosti za probleme osoba profesionalno oboljelih od izloženosti azbestu, jer se radi o osobama koje već imaju simptome bolesti, te im nije preostalo puno vremena života. Uz agoniju vezanu uz svoje zdravlje dodatno im se možda kao vrsta placeba ili sredstva za skretanje pažnje servira dugotrajan i mučan postupak ostvarivanja prava financijska nadoknada štete, a tu će nadoknadu opet najvjerojatnije morati potrošiti na ublažavanje simptoma bolesti, vlastito liječenje i povećanje kvalitete života ako uopće dožive njenu isplatu. Naime, ovaj sam se vikend susrela sa bivšim zaposlenicima "Plobesta" u Pločama koji su mi rekli da je ove godine u Pločama od azbestoze umrlo 13 ljudi koji nisu dočekali rješavanje svojih odštetnih zahtjeva, čak nisu ni dobili dijagnozu da su oboljeli od azbestoze. Pa ovim putem u ime zastupnika HSS-a apeliram na nadležne službe da se trgnu jer je za to zadnji trenutak. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnik SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu želim reći da će klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržati podržati znači donošenje ovog zakona iako smatramo da se ne samo zakonska već i ustavna prava radnika i radnica profesionalno izloženih azbestu u Hrvatskoj ne poštuju u gotovo zaprepašćujućoj mjeri. Kada sam prije nekoliko godina pisala kolumnu o problemima radnika i radnica "Salonita" usporedila sam njihov slučaj sa slučajem masovnog trovanja stanovništva malog kalifornijskog mjesta Hinkley toksičnom kemikalijom kromom 6, koji je u obližnjem energetskom postrojenju koristila korporacija PG&E, te na taj način otrovala podzemne vode i okoliš Hinkleya, a taj slučaj obrađen je u slavnom filmu Erin Brockovich, redatelja Stevena Soderbergha. Da podsjetim Erin Brockovich, mala i neiskusna pripravnica, u odvjetničkom uredu pobijedila je moćnu korporaciju PG&E i izborila se za 333 milijuna dolara vrijednu odštetu za 634 pogođena stanovnika Hinkleya. 333 milijuna dolara pružilo je priliku stanovnicima Hinkleya, koji se liječe od zloćudnih tumora, neplodnosti i drugih teških bolesti, da plate primjerenu zdravstvenu zaštitu i liječenje koje može podići kvalitetu života i produžiti život. Iako tužbom dobiven novac velikom broju stanovnika Hinkley na žalost nije vratio izgubljeno zdravlje, a mnogima od njih ni živo, ipak je poruka filma pozitivna. S obzirom na činjenicu da je korporacijama poput energetskog diva PG&E na prvom mjestu zarada i gomilanje profita, sigurno je da je ono što ih najviše može pogoditi upravo velika novčana kazna, a u određenoj mjeri i gubitak tzv. ugleda. Mnogobrojne tužbe protiv moćnih multinacionalnih korporacija koje se danas svakodnevno pokreću u SAD-u i razvijenim zapadnim državama, posebice protiv duhanske, kemijske i farmaceutske industrije, često rezultiraju isplatom milijunskih odšteta. No kakva prava, odštetu ili moralnu satisfakciju mogu očekivati oštećeni stanovnici Hrvatske, države u kojoj se često ne zna tko je vlasnik kapitala i tko snosi odgovornost za nesavjesno i nemoralno poslovanje, koji ugrožava socijalnu i životnu sigurnost građana. I slučaj oštećenih zaposlenika "Salonita", "Plobesta", ali i mnogih hrvatskih brodogradilišta, u kojima je problem profesionalnih oboljenja od azbestoze najveći i rekla bih najakutniji, čini se da je mogućnost takvog obeštećenja u Hrvatskoj nikakva. Usprkos tome što članak 69. Ustava Republike Hrvatske glasi svatko ima pravo na zdrav život, država osigurava uvjete za zdrav okoliš, te svatko je dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša i slučaja oboljelih zaposlenika "Salonita", "Plobesta", hrvatskih brodogradilišta, te njihovih također zdravstveno ugroženih obitelji i sugrađana, vidljivo je da se Ustav ne poštuje u praksi. Iako udruge oboljelih od azbestoze često upozoravaju na akutni problem "Salonita" u neposrednoj blizini gusto naseljenog urbanog područja Splita, te zahtijevaju primjerenu reakciju državnih tijela, ne može se ne steći dojam da je hrvatsko društvo nedovoljno zainteresirano za ovaj grozan slučaj namjernog trovanja velikog broja ljudi. Iz toga ćemo bojim se i u budućnosti biti zgranuti slučajevima svjesnog ugrožavanja ljudskih života, koja ćemo gledati na filmskom platnu, ali ćemo na žalost slijegati ramenima na domaću tužnu praksu. Zašto? Zato što mislimo da se takve stvari događaju nekom drugom, da su daleko od nas. Upravo to je, osim što je moralno upitno, i potpuno pogrešno. Azbest je svuda oko nas, a azbestoza se ne događa nekome drugome, već ljudima oko nas. Na žalost pokazala su se istinitima naša predviđanja, znači predviđanja SDP-a iz 2005. godine da će pogodovanje hrvatskih vlasti predvođenih HDZ-om tajkunu Ćurkoviću, a to je pogodovanje omogućilo uvoz 900 tona azbesta iz Rusije, iz kojeg je u "Salonitu" proizvedeno više tisuća tona proizvoda, koji sadrže azbest, proizvoda koji se apsurdno i cinično sukladno tadašnjim hrvatskim zakonima nisu smjeli prodavati, transportirati, ni koristiti u Hrvatskoj, dovesti do toga da država danas umjesto 900 tona opasnog otpada, mora sanirati neki kažu čak i 7 tisuća opasnog otpada. To znači da sanaciju tog opada, baš kao i odštete oboljelima od azbestoza, zbog nefunkcioniranja državnog aparata, danas plaćaju, a čini se da će i u budućnosti plaćati hrvatski porezni obveznici, a ne nemoralni tajkuni u bijegu. Zorni dokaz prethodne tvrdnje upravo je slučaj sanacije "Salonita" koji se financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstvima fonda koji se puni različitim vanproračunskim nametima, koji uplaćuju zagađivači i korisnici okoliša, a to su gotovo svi stanovnici Hrvatske koji se voze i posjeduju automobile. Taj isti fond je u potpunoj suprotnosti s odredbama Zakona o fondu, isplaćivao plaće radnicima "Salonita" koji su opet suprotno odredbama Konvenciji o sigurnom postupanju s azbestom radili na sanaciji azbestnog otpada iz kruga tvornice "Salonit" te obližnje Mravinačke kave. Nepotrebno je reći da je glupost države koja je omogućila nastavak paradoksalne proizvodnje azbestnih proizvoda u "Salonitu" vjerojatno uzrokovala i nepredviđeni broj oboljela, uzrokovanih azbestnom prašinom kod zaposlenika "Salonita", njihovih obitelji, stanovišta u krugu 11 kilometara od pogona. Osim osobnih tragedija oboljelih ova će glupost države imati i veliku financijsku cijenu. Tko će to platiti? Zna se i vidi se iz ovog prijedloga zakona, ponovno hrvatski porezni obveznici, a ne nemoralni tajkuni u bijegu pred hrvatskim pravosuđem. Prema podacima Hrvatske udruge sindikata u Hrvatskoj godišnje prosječno umre 8 radnika oboljelih od azbestoze. Ova tragična brojka nas podsjeća da se radnici "Salonita" oboljeli od azbestoze još uvijek nisu izborili za obeštećenje za sve oboljele od azbestoze, a to će obeštećenje najvjerojatnije u iznosu oko 70 tisuća eura za između 233 i 179 radnika, odnosno iznos između 16,3 ili pak 12,5 milijuna eura barem kako sada stvari stoje platiti država, odnosno hrvatski porezni obveznici. No iako danas u povodu ovog prijedloga zakona govorimo o radnicima "Salonita" i "Plobesta", postavlja se pitanje što s radnicima oboljelima od azbestoze u hrvatskim brodogradilištima, te što sa stanovništvom Vranica i Ploča. Naime i ljudi koji nikada nisu radili s azbestom obolijevaju i na žalost umiru od azbestoze. Iako u SAD-u kompanije poput PG&E oboljelim stanovnicima nakon izgubljenih sudskih sporova moraju isplatiti milijune ili čak milijarde dolara obeštećenja, u Hrvatskoj nije realno očekivati takav scenarij. Zašto? Zato što je država omogućavala nastavak proizvodnje azbestnih proizvoda i nakon što je bila zabranjena njihova prodaja, transport i korištenje, zato što zbog aljkavosti državnih službi nemoralni tajkuni bježe iz zemlje, zato što u Hrvatskoj čini se nema odvjetnika i odvjetnica poput Erin Brockovich koji bi s puno entuzijazma radili na ovim slučajevima, te zato što ljudi u Hrvatskoj često na žalost prije umru no što sudski postupci budu okončani, a gotovo nikada u onim rijetkim slučajevima kada i dobiju sudski spor i presudu za odštetu stvarno dožive i isplatu obeštećenja, a to je doista i više no tužno i sramotno za jednu navodno pravnu državu čiji Ustav u članku 69. kaže, citiram svatko ima pravo na zdrav život, država osigurava uvjete za zdrav okoliš. I slučaj radnika i radnica oboljelih od azbestoze vidimo koliko država poštuje svoj vlastiti Ustav. Hvala. Klub HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo moji prethodnici su izrazito puno rekli o ovoj problematici, i zaista sa razlogom. Ja ću zato biti puno kraća i podvući ću samo neke važne stvari. Ovim prijedlogom zakona pravednije ćemo zbrinuti određeni broj radnika, koji su u svom radu bili u kontaktu sa azbestom. Posljedica takvog kontakta jeste bolest koja je priznata kao profesionalna i zato imaju valjana rješenja, a nemaju osnovne uvjete za mirovinu kao što je starosna dob ili radni staž. Dakle, ovim prijedlogom zakona omogućujemo ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima na način da se mirovine povećaju za 26% čime se poboljšava materijalni i socijalni položaj ove osjetljive skupine korisnika mirovina. Naravno da će se za takvo rješenje morati osigurati dodatna financijska sredstava, ali je to najmanje što možemo i moramo učiniti za te ljude poštujući Ustav RH koji između ostalog kaže da smo i socijalna zemlja. Podupirem također evo apel naše kolegice Marijane Petir i zalažem se za ubrzavanje procesa utvrđivanja dijagnoze azbestoze kod naših brojnih građana jer je i to naša obaveza da tim ljudima koji su ne svojom voljom došli u takvu situaciju, osiguramo da što prije dođu do dijagnoze na relevantan i pošten način. Eto, iz tih razloga će zastupnici HNS-a podržati ove dopune ovog zakona.

Prema važećem zakonu od 7. kolovoza 2007. godine pod profesionalnom izloženošću azbestu smatra se neposredna izloženost azbestu zbog rada u proizvodnji, uporabi, razgradnji, odstranjivanju, skladištenju ili transportu azbesta, odnosno azbestnih proizvoda ili na servisnim poslovima u pogonima za proizvodnju azbestnih proizvoda u RH i posredna izloženost azbestu zbog rada kod fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u RH koja je u svojoj proizvodnji koristila azbest. Naravno taj postojeći zakon omogućuje tim radnicima stjecanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnim uvjetima od tzv. općih uvjeta utvrđenih zakonom po mirovinskom osiguranju. A zbog čega je sada potrebno nadopuniti postojeći zakon? Naime, tijekom primjena zakona uočeno je da postoji određeni broj radnika koji su tijekom rada kod pravne osobe koja je u proizvodnji koristila azbest kao sirovinsku osnovu, tu se spominje "Salonit" i … /Govornik se ne razumije./… oboljeli od bolesti uzrokovane azbestom te im je ta bolest utvrđena rješenjem o priznanju profesionalne bolesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Međutim, ne ispunjavaju uvjete starosne dobi i navršenog staža osiguranja prema članku 1. zakona. Iz toga se pokazala potreba o kojoj mi danas raspravljamo, odnosno o tom zakonu, da se i tim osiguranicima omogući ostvarivanje prava na na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima prema ovom zakonu. Članak 2. govori da radnik iz članka 1. ovoga zakona ima pravo na starosnu mirovinu. Pod 1., ako ima navršenih 50 godina života muškarac, odnosno 45 godina života žena i 25 godina staža osiguranja pod uvjetom da je 10 godina radio na poslovima iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovog zakona. I pod 2., ako ima navršene 53 godina života muškarac, odnosno 48 godina života žena i 30 godina staža osiguranja pod uvjetom da je radio najmanje 20 godina na poslovima iz članka 1. stavka 2. podstavka 2. ovog zakona. Ujedno se predlaže da se korisnicima mirovina ostvarenih prema Zakonu o uvjetima za stjecanja prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu kao i budućim korisnicima prema tom zakonu, mirovina poveća za 26%. Na taj način poboljšava se materijalni i socijalni položaj ove osjetljive skupine osiguranika, korisnika mirovine. Nadalje, čuvaju se ustavne odrednice u RH kao socijalnoj državi i ostvaruje se poštivanje vladavine prava kao najviših vrednota ustavnog poretka u RH. 102 radnika 102 radnika "Salonita d.d." u stečevini ostvarilo je starosnu mirovinu prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu u prosječnom iznosu, nažalost, od samo 2 tisuće Procjenjuje se da će broj korisnika mirovine ostvarenih prema tom zakonu se povećati na 220 u 2010., 230 u 2011., 240 u 2012. i 250 u 2013. godini. Od navedenog ukupnog broja korisnika mirovine kao posljedica provedbe ovog zakona procjenjuje se da će približno 20-ak radnika navedenih trgovačkih društava koji boluju od bolesti uzrokovane azbestom koji prema važećem zakonu nisu imali pravo steći uvjete za ostvarivanje starosne mirovine prema ovom zakonu. Osim toga svim sadašnjim i budućim korisnicima mirovine prema ovom zakonu mirovina bi se povećala za 26%. I napomenut ću kako se stiče status profesionalne bolesti uzrokovane izloženosti azbestu, utvrđuje se na temelju rješenja o priznanju profesionalne bolesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštita zdravlja na radu čime se osigurava njezino verificiranje u postupku propisanom za utvrđivanje profesionalne bolesti. Ovo je bila čista proza, sad bih malo beletristike istaknuvši kvalitetne rasprave mojih prethodnika i reći da zaista ako ovom prosjeku dodamo 26%, to je kako je kolegica Petir rekla to je svega 3100 kuna, nije bogzna šta, ako znamo u kojoj se ti ljudi nalaze. Međutim, želim istaknuti veliko zadovoljstvo što se nalazim u Odboru za zaštitu okoliša koji je pokazao pod vodstvom predsjednice naše Marijane Petir kroz 2 tematske sjednice da imamo jedan izvanredni senzibilitet i da smo se jako trudili, svaki od nas koliko je mogao, u tom odboru da bi se učinilo podnošljivijim ova situacija što se tiče tih radnika. HDZ će podržati prijedlog Zakona o dopuni Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu s konačnim prijedlogom zakona. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Ja bih ispravila navod kolege Kundića koji je rekao da je ustvari odbor u značajnoj mjeri sa svoje 2. tematske sjednice potpomogao u principu ovoj problematici da se aktualizira i više. Ja bih podsjetila da je odbor, odnosno vladajući članovi odbora prilikom našeg zahtjeva što se tiče sanacije "Salonita" pokazao zapanjujuću u principu neosjetljivost na probleme lokalnog stanovništva i radnika koji su radili na tom problemu, pa u tom smislu ja ne znam kako s jedne strane evo ga ovdje možemo govoriti o jednim stvarima na taj način, a tada smo govorili o tim istim stvarima na potpuno drugačiji način i smatram da je to onako prilično začuđujuće. Replika, gospođa zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Kolega rekli ste da naravno ovim zakonom zapravo povećava se materijalna prijedlogom, povećava se materijalni i socijalni položaj oboljelih radnika. Međutim, ja bih rekla da se pitam koliko će moći uživati to i da li je to zapravo za neke, da li za neke kasno reagiramo. Naime, ako gledamo azbestoza je neizlječiva progresivna bolest, koja nažalost završava vrlo često sa letalitetom. Isto tako sa prvim simptomima do smrti prođe nekakvih 30 godina, zapravo ne od prvih simptoma, nego od prvih kontakata, a čim se dijagnosticira ti ljudi, ti ljudi, odnosno ti bolesnici umiru. Isto tako se pitam, evo podatka za Ploče. Svaki 10% pločana je oboljelo od azbestoze. Ti su ljudi godinama osjećali smrad u svom gradu, a isto tako gorčinu u ustima, gorčinu okusa u ustima.. Nažalost 350 ljudi je već umrlo u tom gradu i to od zloćudnog tumora, od zloćudnog mezotelioma, odnosno od karcinoma pleure. Prema tome, pitam se još jedan put da li smo kasno reagirali za većinu tih ljudi? Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Stjepan Kundić. **Kundić, Stjepan (HDZ)** ... da to nije bog zna šta, međutim ali hoću naglasiti jednu stvar. Ova hrvatska Vlada se prva uhvatila uopće u koštac sa tom situacijom. Prije toga nitko to nije pokrenuo, a to je problem star 70 godina, je li tako. to je jugoslavenski problem. 80 godina. Prema tome, hrvatska Vlada je uopće pokrenula taj problem. Na čelu sa HDZ-om. Hoću reći da sve znam i o mezoteliomu i o prognozi tih ljudi i znam da ih ne čeka bog zna kakva zdravstvena ali u okvirima ovih mogućnosti ne može se reći da nemamo senzibilitet za te ljude. Ja se s vama zaista u tom pogledu ne slažem. I ponavljam, Hrvatska demokratska zajednica upravo je pokrenula ovaj problem koji je star 70 godina. replika. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Meni se kolega čini podosta cinično, da ne kažem krajnjim cinizmom, da govorite o pobjedi pravne države u situaciji kada temeljem pozitivnih zakona to poslovanje uopće nije smjelo postojati od trenutka kada su ti zakoni doneseni. I čekalo se cijeli niz godina upravo od te vlade koju vi sada hvalite, da bi se pokrenula neka situacija koju vi proglašavate pravnom državom. A od 2005. godine čovjek nije sa azbestom smio poslovati, a razvijao je poslovanje. I gdje je tu sada pravna država? 2003. je osnovan Fond za zaštitu okoliša. Dakle, od trenutka kada ste preuzeli vlast ste imali mogućnost 2004., pete, šest, sedme, osme, devete godine nešto poduzimati. 300 i nešto ljudi je umrlo zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera, pa su se onda poduzele mjere koje su se pokazale tobožnjim mjerama, jer je stvar samo zatrpana nije sanirana, odnosno prekrivena a nije sanirana. Pa sada ja tu ne vidim nikakvu pravnu državu pogotovo kolega kada je riječ o nepopravljivim sudbinama ljudi i to ne jednoga nego ljudi u stotinama slučajeva.

jasno, pa čitave reakcije, ja ne znam koliko to sada košta. Ja ne znam koliko košta to sve skupa. Bili smo na sanaciji terena, razgovarali smo s ljudima. s ljudima. Ali što je od 2000. do 2003. godine? Pa i vi ste imali mogućnosti takve da to pokrenete. Ja mislim da smo mi dali u ovoj situaciji maksimum koji se mogao izvući. Ja moram reći i kao čovjeku i kao zastupniku i liječniku da mi je savjest čista, da smo mi dali zaista sve od sebe da se pomogne tim ljudima. Ja sam gledao film "Erin Brockovich" znam ali mislim da je ovo maksimum koji sam mogao izvući. Ja drugo ne znam. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, gospodine načelniče, kolegice i kolege. Azbest i azbestni minerali su grupa prirodni najčešće magnezijsko silikatnih vlakana koji u svom sastavu imaju osim silicijeva dioksida i još željeza, kalcija, natrija, u manjim količinama kroma, nikla i i mangana. Ima najpoznatiji su bijeli azbest, to je smeđi amozit, bijeli je krizolit, a i plavi ... to su tri vrste. Ima široku primjenu. Na Na neki način su mu karakteristike vatrostalnost, visoka mehanička otpornost i otpornost na vremenske nepogode i ima primjenu kao što smo čuli u brodogradnji, građevnoj industriji. I mene to posebno podsjeća ovo u građevnoj industriji, moram se toga prisjetiti ja. Dolazim iz pograničnog jednog mjesta kada je svojevremeno iz Mađarske su to žestoko izvozili. I sada se sjećam Bože dragi kako je to bilo i koliko je toga bilo. Ali zasigurno on uzrokuje, na stranu ove stvari, ali on uzrokuje sigurno one štetne stvari a to je bolest, bolest azbestozu, ajmo reći stručno ali da ne ulazimo u taj stručni dio. To je intersticijalna fibroza udružena peribronhijalno, ali nije sada bitno da li je stručna terminologija, nego je bino da on uzrokuje bolest znači blaže simptome, benigne, a to je u onom smislu kao što ljudi imaju kronični bronhitis, kašalj, zaduha itd. ali kao što je kolegica Bonačić govorila i maligno. Rezoluciju o zloćudnim oboljenjima smo prije kratkog vremena usvojili u ovom Viskom domu i ona obvezuje na neki način. Ali je točna činjenica ovo što smo svi rekli da ti ljudi kraće žive. I toga su bili svjesni kolege naše 2007. godine kada su donesli ovaj zakon. Dakle, o uvjetima na stjecanje pravo na starosnu mirovinu, dakle radnika profesionalno izloženih azbestu. I tu je jasno reklo da je po profesionalnom izloženju azbestu prema važećem zakonu smatra se neposredna, dakle neposredna izloženost azbestu zbog rada u proizvodnji, uporabi razgradnje, odstranjivanju, skladištenju, transportu azbesta, odnosno azbestnih proizvoda ili na servisnim poslovima u pogonima za proizvodnju azbestnih proizvoda u Republici Hrvatskoj. I posredna izloženost azbestu zbog rada kod fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je u svojoj proizvodnji koristila azbest. I dakle, u tom dijelu je već sve prije rečeno koji su mogući korisnici znači one dobne grupe 50 godina da sad to ne ponavljam, mislim da je sve jasno rečeno. međuvremenu je Zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu određeni broj radnika "Plobesta" i "Salonita" već spomenutih ocijenio kao profesionalno nesposobne a oni ne ispunjavaju ove uvjete i to je prvi momenat koji kaže da da oni mogu ostvariti to pravo na prijevremenu starosnu mirovinu. To je prvi momenat. I drugi momenat je ovih 26% što je već isto tako bilo rečeno rečeno itd. To je sukladno tome ostvaruje određene projekcije su tu rečene koliko će biti korisnika, da sad ne ponavljam tijekom vremena i naravno određene financijske projekcije koje isto tako kažu sukladno godinama ali mislim da to treba sve zanemariti. Naravno da ti ljudi koji su eto to pretrpjeli i tu nepogodnu doživjeli da zasigurno zaslužuju da koliko toliko im se olakša život u tim trenucima i u toj bolesti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Zapravo neću reći ništa novo ali je svejedno potrebno napomenuti da se zapravo Zakonom o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika koji su profesionalno izloženi azbestu a kako smo i već čuli i znamo donesen 2007. godine je bila zapravo namjera zbrinjavanja radnika uz uvjet neposredne odnosno posredne profesionalnosti izloženosti azbestu i uz određene uvjete godina života, navršenog staža osiguranja koji su tijekom svog radnog vijeka bili profesionalno izloženi tom štetnom djelovanju azbesta. Od tada do danas je uočeno da postoji jedan krug dakle oboljelih, čuli smo i koliki je taj krug ljudi koji su oboljeli od bolesti jednako kao što je i utvrđen broj ljudi kojima je rješenjem Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ispustio i rekao da boluju od te bolesti ali koji ne ispunjavaju uvjete starosne dobi i navršenog staža osiguranja. I to je razlog da se ovim izmjenama i dopunama omogući ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima jednako kao što se predlaže da se i sadašnjim i budućim korisnicima ove mirovine poveća za 26% pa bi razina ovih mirovina se izjednačila sa razinom mirovina korisnika dohotka Tako bi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti svim korisnicima odredio novi iznos mirovine u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona. ja ću se ovdje složiti makar nije replika ali sam prepoznala jednako kao što je i kolega Kundić prepoznao i posebno naglasio da ove izmjene značajno povećavaju materijalni i socijalni položaj ove osjetljive, dakle ranjive skupine osiguranika odnosno korisnika mirovine. Čuli smo isto tako i ispravke određenih navoda, čuli smo i u replikama ono što nije naglašeno. Međutim, uz sve kako stvari stoje potrebno je ipak staviti ono što narod kaže ruku na srce i kazati da da je značajno poboljšan materijalni i socijalni položaj ove ranjive skupine. Osim toga, čuvaju se i ustavne odrednice Hrvatske kao socijalne i pravne države. Pored rečenoga također evo Vlada pokazuje da su upravo ovo najviše vrednote ustavnog poretka pa ću glasovati za izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnikom. Ja bih na početku samo htio kazati da sam ja po mami iz Vranjica što znači da problematiku stanovnika dobro znam, da su mnogi moji rodbina bliža, dalja ili poznanici ili bolesni ili umrli od azbestoze. Prema tome, da problematika kojoj prilazim s ljudske strane a ne prilazim sa strane političke opcije, ali naravno sa stajališta političke opcije koju zastupam ovdje ću isto tako govoriti. Međutim, ova prva konstatacija nije nebitna, mislim da je izuzetno važna. Događa se eto tako u životu često pa tako i u ovom slučaju da zapravo danas plaćamo tuđe račune, ono što je nastalo nekad davno prije, da je sad vrijeme, nažalost bilo bi bolje da je bilo kasnije ali da je eto barem došlo vrijeme da sad neke stvari riješimo. Stjecajem okolnosti to rješava koliko sa zakašnjenjem a koliko još uvijek ne na vrijeme ili za neke barem na vrijeme, ali kako kažu nikad kasno evo ova HDZ-ova Vlada rješava i ima opterećeni proračun nečim što je netko drugi opteretio. Zapravo u ovoj temi se svi slažemo, o ovoj problematici se svi slažemo. Ne vidim ni sa lijeve ni sa desne strane ikoga tko bi drugačije govorio o potrebi rješavanja ovog problema. Jedina razlika je u tome što počnemo davati određene političke predznake pa se u tim političkim predznacima nečije odgovornosti počnemo nadmetati ali zapravo sadržajno je briga za te ljude da ostanu do kraja. I zato mi se čini da kad god rasprava krene u smislu toga tko je zaslužan, tko je kriv, je li kasno, je li moglo više da onda zapravo ona bit, ona esenca problema o kojoj razgovaramo počinje se topiti i nestajati i blijediti. Zato bih ostao na nekim temeljnim konstatacijama koje mi se čini da su izuzetno vrijedne a to je što se mene tiče barem i mog političkog angažmana i pohvala da se do ovoga došlo i da se ovaj problem rješava. Mislim da se radi o ljudima koji nisu ni krivi ni dužni, koji su možda bili sretni kad su se zaposlili jer druga zaposlenja nisu, da su to ljudi vrlo niske kvalifikacije i da kad ih je netko zapošljavao nekad davno kad je zapošljavao nitko im nije kazao koje probleme im zaposlenje nosi, što ih čeka u životu, koje su težine tog problema. I činjenica je da ima i zvanja koja nisu opterećena nekim vanjskim utjecajima ali su ovisna o životnoj dobi pa im isto dajemo određene privilegije ranijeg odlaska u mirovinu itd. Neki ne vole na primjer zaposliti balerinu jer kaže rano ide u penziju pa će puno opteretiti takav fond. Ili jedan prijatelj mog oca koji je 35 godina bio u penziji pa je navodno su plaćali tko bi ga satrao autom čim prije samo da više ne plaćaju mu penziju koja je. U svakom slučaju zakon donosi poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa ljudi koji to zavređuju, izjednačava ih neovisno o tome koliko imaju staža i koliko godina. Apsolutno se slažem da kad bi se taj 1% o kojem govora, kad bi se mogao dodat da se doda, ne zato što taj 1% predstavlja neku veliku dobit njima niti predstavlja neko veliko opterećenje, ali mi je jasno iz razgovora koji su vođeni prethodno u raspravi da se radi o izjednačavanju njih sa svima ostalima koji imaju na određeni način povoljniji status odlaska, jedan privilegij odlaska u mirovinu i da bi odstupanje od principa koji vrijede za druge u ovome slučaju donijelo niz problema i otvorilo mnoge nove probleme za rješavanje. Pitanje je šta radnici "Salonita " ili "Plobesta" misle kako se oni odnose prema ovome, ne govorim o nekoj svojoj osobnoj zasluzi ili zasluzi nekoga drugoga, ali neki socijalni senzibilitet smo pokazali onoliko koliko se može i sretan sam i imam jedan mali osjećaj kao neke svoje osobne zasluge da je do ovoga danas došlo da se ovo danas predlaže. I koliko god su me danas zvali i pitali i molili da se neke povlastice još dobiju, čovjek bi im rado dao i jednu jednokratnu pomoć veliku za tu starost koju bi eto Bože daj da je dožive što dužu, ja sam svjestan koliko je to moguće, koliko nije. Dakle, unutar okvira koji stoje na raspolaganju apsolutno podržavam ovakav zakon i želim da se izglasa. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Mirela Holy. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Rošin, ja se nipošto ne mogu složiti sa vašom relativizacijom ovog problema jer trebamo imati na umu tko je privatizirao "Salonit" '90.-tih godina. Pa nije valjda SDP? HDZ je privatizirao "Salonit". Kome ga je privatizirao? Ćurkoviću. Tko je omogućio Ćurkoviću da pobjegne u Bosnu i Hercegovinu? HDZ mu je omogućio. Tko je omogućio da se nastavlja proizvodnja u "Salonitu" nakon što je bio u Hrvatskoj zabranjen znači transport, korištenje? Tko? HDZ. Ja ne znam na koji način vi možete uravnotežiti odgovornost SDP-ove Vlade koja je, usput govoreći, 2003. godine donijela Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čijim sredstvima se danas financira gro poslova koji se po našem mišljenju vrlo loše odrađuju u "Salonitu". A HDZ je u to vrijeme glasovao protiv tog zakona, a danas im ta sredstva jako dobro dođu za različite svrhe. Ne možemo izjednačavati odgovornost SDP-a i HDZ-a u ovom pitanju. To je apsolutno nedopustivo. govoru kazao. Mislim da tema koju kolegica stavlja na stol nije tema o azbestu nego je tema o nečemu drugom, o kojem je naravno vrijedno razgovora i o kojem možemo razgovarat i o političkim odgovornostima jedne ili druge Vlade svakako. Ali mislim u vrijeme dok razgovaramo o problematici azbesta nije to glavna tema. Glavna tema je ovaj zakon, prijedlog zakona dal da se usvoji ili ne. Ali bih se poslužio navodom vaše kolegice Šimac koja je kazala sasvim točno da se radi o progresivnoj bolesti, teško zaustavljivoj itd. Prema tome, i da se to dogodilo 2005. godine, da se to i dogodilo, ako se moglo dogodit onda svejedno posljedice te bolesti bi se i nadalje nastavljale ne znam do kada. Možda bi netko imao više novaca i bolji materijalni status u ovim godinama, jer bi zakonodavno to bilo riješeno, ali u odnosu na zdravstveno stanje apsolutno ne. Jer sve ono što se danas sve ono što se danas iščitava azbestoza, posljedica azbestoze nije nastalo od 2005. naprijed, nego je nastalo najvećim dijelom do 2005. Rekli smo da je problem azbesta 80 godina i toliko da budemo svjesni, da ne budemo licemjerni, problem azbesta nije nastalo zbog toga da bi se spasilo radnike ni u kojoj tvrtci nigdje na svijetu, nego da bi zaštitili svoj vlastiti okoliš zbog azbesta, a azbestom su najviše ugroženi oni koji na njemu rade. Dakle, pravi razlog bitke protiv azbesta smo svi mi skupa, ali današnji predmet rasprave je bitka za one radnike koji još uvijek jesu, mogu li ići u mirovinu, ne mogu li gdje se zaposlit, da im koliko toliko možemo, ako možemo, pružimo što više možemo. Nažalost, nikad ne možemo onoliko koliko bi htjeli, ali takav je život. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zloporabe opojnih droga, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nagradi "Ivan Filipović", Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu i Konačni prijedlog Zakona o elektroničkim medijima.